чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъства предложеният кандидат. 2. Народното събрание изслушва в резюме внесения доклад на Комисията по бюджет и финанси. 3. Кандидатът се представя от управителя на Българската

6. Кандидатът се смята за избран, ако е получил повече от половината гласове на присъстващите народни представители. 7. Ако кандидатът не е получил необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. С Доклада ще ни запознае госпожа Стоянова. Заповядайте. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Председател. Моля за процедура за допуск в залата на господин Радослав Миленков – кандидат за подуправител на

„ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси относно изслушването на Радослав Тодоров Миленков – кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка На открито заседание, проведено на 20 март 2019 г. и излъчено в реално време в интернет страницата на Народното събрание,

Председателят на Комисията по бюджет и финанси госпожа Менда Стоянова отбеляза, че видно от представените от Радослав Миленков документи, същите отговарят на изискванията на Закона за

и за обявяване на принадлежност на българските граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия е, че при извършената проверка към настоящия момент за господин Радослав Миленков за господин Радослав Миленков не са открити документи, установяващи принадлежност съгласно разпоредбите на чл. 25 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна Кандидатурата на господин Радослав Миленков за подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“, беше представена от вносителя на предложението – управителя на Българската Той подробно запозна Комисията по бюджет и финанси с образованието, специализациите и професионалния опит в банковата сфера на кандидата. В заключение, съгласно процедурните правила отбеляза, че господин Миленков е добре познат и уважаван специалист в банковите среди, който е доказал своите професионални познания, безупречна репутация, силен характер и високи нравствени качества, и изрази увереност, че със своевременния му избор ще се осигури приемственост и надграждане при процеса на регулиране и осъществяване на надзор върху дейността на банките в страната и при присъединяването на страната към Банковия съюз. След представяне на неговата кандидатура господин Миленков запозна народните представители със своята концепция за дейността му като подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на началото на изложението си той посочи, че основен приоритет в дейността на управление „Банков надзор“ е участието в процеса на ефективното присъединяване на страната към Единния надзорен механизъм, като в тази насока очерта трите работни блока, по които работи Българската народна банка. Първият е изграждането на необходимата правна рамка. Работата в това направление е в напреднал стадий в резултат на приетия в края на миналата година от Народното събрание необходим пакет от законодателни промени, осигуряващ възможността за синхронизиране на надзорните процеси между Европейската централна банка и Българската народна банка, включително и чрез разширяване на инструментите на макропруденциалния макропруденциалния надзор. Предстои да бъде извършен преглед и евентуална промяна на приложимата местна регулаторна рамка – наредби, указания, за да се постигне съответствие с вътрешните технически регламенти на Европейската централна банка и отразяване на нейната дискреционна политика в ключови сфери от пруденциалния надзор и управлението на риска. Вторият работен блок се отнася до продължаване на процеса, свързан със синхронизирането на надзорните и пруденциални практики на Българската народна банка на вътрешните правила и процеси и на информационните потоци между двете институции. Господин Миленков подчерта, че работата на Българската народна банка в тази сфера е логично продължение на стартираните през 2015 г. реформи в банковия надзор и се предвижда тя да продължи през цялата 2019 г. при следните акценти: изграждане на ефективна организация за сътрудничество с ЕЦБ в рамките на надзорните колежи и съвместните надзорни екипи; - оптимизиране на надзорна стратегия съобразно новите институционални реалности, произтичащи от режима на тясно сътрудничество; разпределяне на надзорния фокус между значими и по-малко значими институции; - статистически данни и валидиране на надзорната отчетност; - координиране и развитие на информационни системи, адекватни на новия етап на надзорна дейност. Третият работен блок е свързан с организирането и провеждането на прегледа на качеството на активите и стрес теста. Процесът е в действие по отношение на селектираните шест банки и се извършва от Европейската централна банка съгласно приетите от нея методология и макроикономическите сценарии за целите на стрес теста. Повечето допускания и параметри се определят от централния комитет по управление на проекта в Европейската централна банка при установена работна комуникация на Българската народна банка с Европейската централна банка и Единния надзорен механизъм в този процес. В хода на изложението си господин Миленков подчерта, че дейността на управление „Банков надзор“ ще продължи да се осъществява при прилагане на европейската регулаторна рамка, приложима спрямо кредитните институции, с акцент върху последователното прилагане на техническите стандарти и регламенти, както и на указанията на Европейския банков орган и препоръките на Европейския съвет за системен риск, като приоритетите в тази сфера ще бъдат: - продължаване практиката на непрекъсваем надзорен цикъл посредством текущ дистанционен контрол и инспекции на място; - надзорният преглед и оценка на банките ще се осъществява на база вътрешния наръчник на Европейската централна банка и на издадените от Европейския банков орган насоки. Целта на надзорния преглед и оценка е да засили връзката между оценките за динамиката на рисковете в системата, рисковия профил на банката, собствения ѝ капитал, ликвидните ѝ активи и системите за управление на риска и изградената вътрешна контролна среда и на тази база да се формира обща оценка за жизнеспособността на всяка кредитна институция на индивидуална основа; - макропруденциалният надзор, като целта е да поддържа стабилността на банковата система и да се предотвратяват или редуцират системните рискове – резултат от дейността на кредитните институции, както и да се идентифицира и ограничи появата на макроикономически фактори, застрашаващи стабилността на банковата система. Господин Миленков подчерта, че водещи в дейността на управление „Банков надзор“ при инспекциите на място ще бъдат: - оценката на експонираността на банката към основните рискове и процеси в средата, която оперира; - рисковете, произтичащи от качеството и структурата на кредитния портфейл – свързаност, концентрация, големи експозиции и класификация на експозициите; експозициите; - изпълнението на изискванията на наредбата за вътрешните експозиции, които гарантират, че банката е идентифицирала и отчита адекватно всички формирани от вътрешните експозиции рискове, както и че прилага процедурите за установяване, наблюдение и управление на вътрешните експозиции; прегледът на действащите процеси и системи за управление на рисковете и организацията, правилата и методиката, прилагани от кредитните институции за определяне на вътрешните им капиталови и ликвидни нужди в процеса на вътрешен анализ на капиталовата адекватност и ликвидност; - оценката на процеса по изготвянето на отчетността за мениджмънта и на регулаторната отчетност за БНБ; - оценката на адекватността на корпоративното управление – ангажираност на ръководството спрямо рисковете, произтичащи от бизнес модела на банката, диверсифициране на професионалните компетенции, опит, възраст, пол и образователен ценз на органите за управление. При дистанционния надзор усилията ще бъдат насочени главно върху: - оптимизиране на системата за ранно предупреждение, базирана върху ключови рискови индикатори и други количествени/качествени показатели в резултат от надзорната надзорната и аналитична дейност в управление „Банков надзор“ и БНБ като цяло; - налагане на процеса по надзорен преглед и оценка като основополагащ за провеждането на текущ и ефективен пруденциален надзор; - допълване на валидационните правила на Европейския банков орган с автоматични механизми за валидиране на данните, произтичащи от надзорната отчетност; - структуриране на надзора съгласно спецификите на процесите по надзор върху системно значимите и по-малко значимите институции. Освен това господин Миленков подчерта, че пред управление „Банков надзор“ предстоят нови предизвикателства, определени от новата законодателна рамка, транспонираща 4-та и 5-а Директива в областта на превенцията от изпирането на пари, респективно финансирането на тероризма. Тези предизвикателства са свързани преди всичко с ангажиментите за регулярен преглед и анализ на изготвените от кредитните институции собствени оценки на риска от изпирането на пари, респективно финансиране на тероризма, отразяващи националната и наднационалната оценка на риска; прилагане на рисково-базирания подход, съобразен с насоките на Европейския надзорен орган и националната правна рамка; навлизането на нови технологии, които, от една страна, разширяват възможностите за достъп до международните пазари, но, от друга – създават и по-разнообразни способи за интегриране и разслояване на мръсни пари във финансовата сфера. В тази връзка господин Миленков очерта и основните приоритети в тази сфера, а именно: проактивен надзор – извършване на инспекции на място, с цел преглед на системите за контрол и установяване спазването на изискванията за превенция срещу изпирането на пари и финансиране на тероризъм; - тематични прегледи на база анализ на риска като ключов елемент от подхода за ефективен надзор на превенцията от изпиране на пари и финансиране на тероризъм; - засилване на международното сътрудничество и обмена на информация между Българската народна банка, Европейския банков орган, Европейската централна банка и регулаторните органи в банковия сектор. В това отношение Българската на подписаното многостранно споразумение с Европейската централна банка и насоките на Европейския надзорен орган за сътрудничество с надзорните органи в Европейския съюз; - на национално ниво ще се осъществява тясно сътрудничество с ДАНС. В сферата на международното сътрудничество управление „Банков надзор“ ще продължи активно да участва в работните комитети и подгрупи на Европейския банков орган, Съвета на Европейския съюз, Европейския съвет за системен риск, с цел постигане на оптимално възможната възможната синергия между знанието, регулациите и рисковете, характерни за банковото и финансово посредничество на ниво Европейски съюз и банковото посредничество в България. В своята дейност господин Миленков ще продължи да поставя акцент върху баланса между спазване на подходите на Европейската централна банка и защита на националните интереси посредством отразяване спецификите на местния пазар при разработването на единните европейски стандарти. В заключение той отбеляза, че за да се осигури ефективен надзорен процес, адекватен на изградения такъв от Европейската централна банка, е необходимо да бъде подобрена аналитичната, ресурсната като персонал и непрекъсната квалификация, и информационна обезпеченост в управлението. Наред с това очакваната ангажираност на инспектори и експертен персонал в работата на надзорните екипи на Европейската централна банка, провеждащи надзор върху банкови групи, непредставени непредставени на местния пазар, допълнително ще постави на дневен ред въпроса с ресурсната обезпеченост. Новите функционални направления, произтичащи от дейността на Европейската централна банка, ще наложат привличане на нов експертен капацитет и/или реорганизиране на текущото разпределение на отговорностите, както и необходимост от използване на външна независима експертиза – оценители на обезпечения, IT одитори, счетоводно одиторски експертизи, експертна помощ от представители на други надзорни органи, консултанти. В хода на изслушването не бяха изразени становища или зададени въпроси от народните представители. Съгласно т. 6 – Раздел IV от процедурните правила, госпожа Менда Стоянова информира народните представители, че са постъпили единствено въпроси от вестник „Капитал“, които се отнасят до следното: Какви са взаимоотношенията на господин Миленков с Владислав Горанов, с когото са работили заедно в Общинска банка? Налице ли е връзка между избора на господин Горанов за финансов министър през 2014 г. и назначаването на господин Миленков за председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките? Според господин Миленков какви трябва да бъдат взаимоотношенията между Централната банка и изпълнителната власт и дали наличието на близост е плюс или носи рискове? Каква политика на комуникация с обществеността и медиите планира да води като подуправител? Според него има ли проблем в кредитирането на свързани със собствениците на банки дружества и ако да, как предвижда да го разреши? Как са избрани настоящите синдици на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, при положение че нямат предишен опит в банковата сфера и дали е доволен от тяхната дейност? Какъв е неговият коментар за одобрения от синдиците първи списък за разпределение от масата на несъстоятелността, в който на първи ред са две дружества, за които бивши директори в КТБ твърдят, че са използвали фалшиви документи? Какъв е неговият коментар за участието на КТБ в опита за национализация на „Дунарит“, като банката изкупува чрез цесия вземане, чийто произход е една една от онези операции по цесии и прихващания, срещу които самите синдици на КТБ се борят? В отговор на поставените въпроси господин Миленков посочи, че с господин Горанов има добри професионални отношения, чийто обхват и интензитет са в рамките на отношенията между Фонда за гарантиране влоговете в банките

като добрите работни отношения между институциите винаги са полезни. Във връзка с кредитирането на свързани със собствениците на банки дружества господин Миленков подчерта, че банковата дейност е силно регулирана от закона тъй като се работи с привлечени средства. Освен това кредитната дейност на банките е ограничена с лимити по отношение на големи вътрешни експозиции. Ако има проблем, към настоящия момент той не може да се ангажира с отговор относно неговата големина, но със сигурност Българската народна банка работи за неговото решаване. Според него решаването на проблема е в спазването на изискванията на Наредба № 37 за вътрешните експозиции на банките, издадена въз основа на чл. 45 от Закона за кредитните институции. Като председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките по отношение на обхвата, интензитета, честотата и адресатите на предоставянето на информация винаги се е ръководил от разписаните в Закона за гарантиране на влоговете в банките и Закона за Българската народна банка изисквания. При избора на постоянен синдик в КТБ Управителният съвет на Фонда се е водил от утвърдения от Българската народна банка списък на синдици, в който са имената на 32 човека за България, след проведено изслушване. Господин Миленков увери народните представители, че синдикът и Фондът са използвали всички позволени от Закона средства и са завели необходимите искове, за да атакуват направените прихващания, като са се ръководили единствено от интересите на вложителите, включително и за връщането на „Дунарит“ в масата на несъстоятелността. Комисията по бюджет и финанси установи, че предложеният кандидат отговаря на законовите изисквания за заемане на длъжността подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка. Натрупаният експертен, административен и управленски опит от предложения кандидат, както и придобитите от него квалификации в банковата сфера са положителни предпоставки за осъществяването на компетентно и отговорно управление на БНБ. Въз основа на проведеното изслушване Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да разгледа и гласува по реда на Раздел V от процедурните правила предложената кандидатура на Радослав Тодоров Миленков

от 1 март 2019 г. от Димитър Иванов Костов като подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание Проект на решение за освобождаване на Димитър Иванов Костов от длъжността подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! След подадената молба за освобождаване от заеманата длъжност на господин Димитър Костов и на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за предлагам на Народното събрание да избере за подуправител на Българската народна банка – ръководител на управление „Банков надзор“ Радослав Тодоров Миленков. Мотивите за предложението ми са свързани с неговата висока квалификация, богат професионален опит в банковото дело и много добро разбиране както на функциите и отговорностите на Централната банка, така и на практиките на банковия надзор. Радослав Миленков е магистър по финанси. Завършил е с отличие Университета за национално и световно стопанство. Той е познат и уважаван специалист в банковите среди с доказани професионални знания и нравствени качества. Има значителен управленски опит от няколко търговски банки. От ноември 2014 г. досега заема длъжността „Председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките“. При успешния си мандат като председател на Фонда господин Миленков поддържаше интензивни и много добри контакти с редица публични и финансови институции в страната и чужбина. Неговата активна работна комуникация с Българската народна банка му позволи да се запознае отблизо с процесите и механизмите на вземане на решения в Централната банка като цяло и конкретно в банковия надзор. Уважаеми дами и господа народни представители, Радослав Миленков разполага с необходимите качества и опит, за да бъде част от високопрофесионалното оперативно ръководство на Българската народна банка, в ключова сфера от мандата на Централната банка – регулирането и надзора върху банките в страната, и да доразвие капацитета на управление „Банков надзор“ в продължение на реформите, извършени там през последните няколко години. Своевременният избор на господин Миленков е от съществено значение и в контекста на процеса на присъединяване на България към Единния надзорен механизъм. Убеден съм, че предложеният кандидат за подуправител на Българската народна банка и ръководител на управление „Банков надзор“ заслужава Вашето доверие. Моля за Вашия положителен вот. Благодаря, уважаеми господин Радев. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Не виждам желаещи. Закривам разискванията.

да съдействам за осъществяване на поверените на Българската както и да пазя служебната, банковата, търговската или друга правно защитена тайна, включително и след прекратяване на правомощията ми. Заклех се!“

на гласуване на основание чл. 83, ал. 1 от Правилника удължаване на срока за внасяне на предложение между първо и второ четене на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 902-01-11, който

Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание

и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание На заседание, проведено на 21 март 2019 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди процедурни правила за провеждане на публична процедура по чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за избор на заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и на заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, на Комисията за финансов надзор. Приемането на процедурни правила е необходимо във връзка с предсрочно прекратения мандат на господин Бойко Атанасов като заместник-председател на Комисията за финансов надзор – ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на 15 март 2019 г. поради избирането му за председател на Комисията за финансов надзор, както и с предсрочно прекратения мандат на госпожа Ралица Агайн-Гури като заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, на 21 август 2018 г. Съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор Народното събрание следва да избере нови заместник-председатели на посочените по-горе управления. След проведеното обсъждане Комисията по бюджет и финанси с 14 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния: „Проект! РЕШЕНИЕ „Проект! РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 5, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността

на инвестиционната дейност“, и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, на Комисията за финансов надзор, представяне и публично Предложенията за отделните кандидати за заместник-председатели, ръководещи съответно управления „Надзор на инвестиционната дейност“ и „Застрахователен надзор“ на Комисията за финансов надзор, се внасят в писмена форма от председателя на Комисията за финансов надзор до Комисията по бюджет и финанси чрез председателя на Народното събрание в 5-дневен срок от приемането на тези процедурни правила от Народното събрание. 2. Предложенията се придружават от писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация на кандидата.

финансов надзор – приложение № 2 към решението; в) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност

заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на икономиката, финансите, правото, математиката, информатиката и друга подходяща с оглед надзора и регулирането на небанковия финансов сектор специалност; е) документи, удостоверяващи, че предложеният кандидат притежава добра репутация, знания, умения и професионален опит и отговаря на изискването за трудов и/или служебен стаж по специалността, не по-малко от 5 години за последните 10 години; трудовият и/или служебният стаж по специалността трябва да е придобит съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор. 3. Обстоятелствата по чл. 4, ал. 3, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор се установяват служебно от администрацията на Народното събрание. събрание. II. Публично оповестяване на документите. 1. Предложенията, заедно с приложените към тях документи, се публикуват на специализиран тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок, не по-късно от 7 дни преди изслушването. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. 2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност и професионални организации, не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите, може да представят на Комисията по бюджет и финанси становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени. 3. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по бюджет и финанси въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. 4. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, Комисия по бюджет и финанси, или по електронен път на e-mail: budget@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби

т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по бюджет и финанси. 2. Резултатите от проверката Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. IV. Изслушване на кандидатите. 1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по бюджет и финанси проверява представените документи и дали кандидатите отговарят на изискванията за заемане на длъжността. 2. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по бюджет и финанси, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. 3. Всеки кандидат се представя от председателя на Комисията за финансов надзор – до две минути на кандидат. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата. 4. Всеки от кандидатите представя своята концепция за дейността на управлението в Комисията за финансов надзор, за което е предложен от председателя на Комисията за финансов надзор до 20 минути на кандидат. 5. Комисията по бюджет и финанси провежда разисквания по направените предложения. Народните представители поставят поотделно своите въпроси към всеки от кандидатите до две минути на народен представител. След изчерпване на зададените въпроси към всеки кандидат от всички народни представители той отговаря – до 10 минути. 6. Председателят на Комисията по бюджет и финанси представя в резюме становищата и въпросите на лицата по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор – до две минути всяко. 7. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси до 10 минути. 8. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответния компетентен орган. 9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. 10. Комисията на основание чл. 93, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изготвя доклад от изслушването на кандидатите. Към доклада се прилага проект на решение за избор на всеки от кандидатите за заместник-председател, ръководещ съответното управление в Комисията за финансов надзор. надзор. 11. Отказът на кандидат от участие в изслушването не спира процедурата по отношение на другия кандидат за съответната длъжност. V. Избор на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление в Комисията за финансов надзор, от Народното събрание. 1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати. Народното събрание изслушва в резюме внесения доклад на Комисията по бюджет и финанси. 3. Всеки кандидат се представя от вносителя – до две минути. 4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. 6. За избран се смята кандидат, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. 7. Ако кандидат не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор за съответната длъжност. VI. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. и на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 1. След приключване на процедурата за избор по реда на раздел V избраният заместник-председател, ръководещ управление в Комисията за финансов надзор, подава декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 4, ал. 3, т. 2 – 7 и ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор по образец съгласно приложение № 4 към решението. 2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 заместник-председателят, ръководещ управление в Комисията за финансов надзор, подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец съгласно приложение № 5 към решението. Към Доклада са приложени приложения номер 1, 2, 3, 4 и 5, като в приложение 5 има допусната техническа грешка, съответно след думите „в качеството ми на председател на Комисията за финансов надзор“, трябва да бъде заменено с „в качеството ми на заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление“.

Не виждам желание за изказване. Подлагам на гласуване редакционната поправка, направена в приложение № 5 към Решението, а именно

управление“. Гласуваме така направените редакционни поправки от госпожа Ангелова.

Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и Процедурата за избор от Народното събрание,

за днес. Колеги, продължаваме в 11,00 ч. с парламентарен контрол, като първо ще изслушаме министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.